Poštovane kolegice i kolege sada ćemo

Tko je suzdržan? tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama, drugo čitanje, P.Z. br. 17. Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članka 207. Poslovnika Hrvatskog sabora. Temeljem navedenog članka Poslovnika propisano je da se zakon, zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravili u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Molim sada predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. Poštovani Žarko Katić, državni tajnik u MUP-u. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i usluga na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Konvenciju je do sada potpisalo 33 države članice Vijeća Europe, a 16 ih je ratificiralo. Konvencija je stupila na snagu 1. studenog studenog 2017. godine nakon što su je sukladno Članku 17. Konvencije ratificirale 3 države članice. Inače konvencija je potpisana u Sant-Denisu 3. srpnja 2016. godine tijekom održavanja Europskom nogometnog prvenstva. Podsjetit ću ukratko na prošlost i na Konvenciju koja je donijeta 1985. koja je bila na snazi do donošenje ove ove Konvencije, a razlog donošenja te Konvencije su tragična događanja na stadionu Heysel u Bruxellesu te 1985. g. kada je poginulo 39 ljudi. Više desetaka ranjenih i pritisak na javne vlasti širom Europe zbog postojećih nereda koji su se, dakle, vezivali uz nogomet, rezultirao je usvajanjem, kao što sam rekao, prve Konvencije o navijačkom nasilju na sportskim natjecanjima. Od predstavljanja te Konvencije dogodila su se mnoga poboljšanja uz sigurnost i zaštitu u sportu i nogometu, a isto tako u kvaliteti na stadionima na kojima se održavaju najveća sportska nogometna okupljanja. Međutim, detaljno istraživanje pokazuje da se incidenti i dalje pojavljuju na prevelikom broju utakmica. posljedica su i lošeg sigurnosnog menadžmenta, kao i infrastrukture na stadionima. Nasilje je u porastu i unutar i izvan stadiona te u gradskim središtima. Ponekad je nogomet postao i prijenosnik političkog ekstremizma ili druge vrste protesta, što svakako predstavlja veliki izazov za sigurnost. Vratiti ću se dakle na konvenciju koju ovim zakonom predlažemo potvrditi. Ona se temelji na radu i postignućima koja su učinjena na međunarodnoj razini od Europske Europske konvencije o navijačkom nasilju iz 1985. g. Cilj ove konvencije je ići od pristupa fokusiranog nasilje prema integriranom pristupu baziranom na 3 neovisna stupa, a to su sigurnost, zaštita i uslužnost. Konvencija osim toga, promovira suradnju između javnih i privatnih sudionika koji su uključeni u stvaranje sportskih okupljanja, da bi ona bila sigurna, zaštićena, a gledatelji i navijači dobrodošli, sa naravno, uključivanjem lokalne zajednice i samih navijača. Konvencija osigurava mjere bazirane na najvišim sigurnosnim, zaštitnim i uslužnim standardima razvijenim u Europi. Evo, spomenuo sam 3 stupa na kojima se zasniva konvencija pa bih nešto o njima. Koncept sigurnosti okuplja sve mjere povezane sa zaštitom ljudi od ozljeda ili suočavanja s rizikom po njihovo zdravlje tijekom sportskog natjecanja. To sadrži infrastrukturu stadiona i certificiranost, planove za izvanredne situacije ili mjere u vezi s konzumiranjem alkohola. Sigurnosne mjere također, štite ljude na njihovom putovanju na sportsko natjecanje i u javnim područjima, dakle, ulicama, trgovima, izvan stadiona. Koncept zaštite uključuje sve mjere koje su propisane i dizajnirane da odvrate, spriječe ili sankcioniraju svaki nasilni incident ili nedolično ponašanje u svezi sa sportom ili drugim, ili ili takvim javnim okupljanjem, unutar ili izvan stadiona. Posebno uključuje i procjenu rizika, suradnju između policije i ostalih relevantnih agencija kao i izricanje sankcija. Koncept usluge sadrži sve mjere koje su dizajnirane napraviti nogometno ili drugo sportsko okupljanje ugodnim i dobrodošlim za sve sudionike, kako na stadionu, tako na svim javim mjestima gdje se navijači i gledatelji okupljaju prije, za vrijeme i poslije utakmice. To uključuje svakako i dobro ugostiteljstvo, sanitarne čvorove, ali izvan svega se fokusira na način kako se navijači tretirani kroz cijelo vrijeme sportskog natjecanja odnosno okupljanja. Konvencija naglašava preklapajući karakter mjera sigurnosti, zaštite i uslužnosti na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim okupljanjima bez obzira na njihovu primarnu svrhu. Te mjere su međusobno povezane u smislu utjecaja i stoga moraju biti izbalansirane i ne smiju stvarati i i implementirati se u izolaciji. Imajući u vidu da jedan stup može utjecati na druga dva, konvencija zahtijeva da uloga i akcija svake agencije uključene u planiranje i operativne aktivnosti vezane za sportsko okupljanje budu koordinirane, komplementarne, proporcionalne i provedene kao dio sveobuhvatne sigurnosne strategije. Konvencija također, naglašava važnost uloge gledatelja i lokalne zajednice u pomoći da nogometne utakmice i druga sportska natjecanja i okupljanja budu sigurna, zaštićena i pristupačna. Na lokalnoj razini, integrirani pristup bi trebao sadržavati potrebu za zajedničkim radom lokalnih vlasti, klubova, klubova, zaštitarskih službi. Cilj je osigurati da sport, najčešće nogomet, zauzme mjesto u okruženju, gdje su visoki standardi fizičke infrastrukture u kombinaciji s adekvatnim aranžmanima sigurnosnog menadžmenta. Da bi osigurali određeni stadion, dostiže željene standarde u oba područja, potrebno je učinkovito licenciranje stadiona i sigurnosno certificiranje aranžmana. Ponavljam, cilj je da se na stadionu osigura sigurnost, zaštićenost i pristupačna okolina za sve gledatelje. Spomenuo bih da prema odredbama čl. 13. st. 1 ove Konvencije je osnovan Odbor za sigurnost i zaštitu na sportskim natjecanjima. U čl. 13. st. 3. određeno je da svaka država članica Vijeća EU ili stranka Europske kulturne konvencije koja nije stranka ove Konvencije, kao i svaka država nečlanica koja je stranka Konvencije br. 120 .../Govornik se ne razumije./... može biti zastupljena u Odboru u svojstvu promatrača. Obzirom na navedene odredbe, do potpisivanja ove konvencije RH dakle može imati samo status promatrača u Odboru ne može biti, aktivno sudjelovati u njegovom radu. Nakon potpisivanja odnosno ratificiranja, izmjene ratifikacijskih isprava RH postaje punopravni član i može aktivno sudjelovati u radu odbora. što se tiče financijskih učinaka i troškova nakon potpisivanja odnosno ratifikacije konvencije RH neće imati dodatnih financijskih troškova, dakle niti MUP kao tijelo određeno za njezinu provedbu, tako ni druga tijela obzirom da su mjere osiguranja sportskih natjecanja na način koji predviđa ova konvencija već provedene u RH. Podsjetio bih da je osnova za provedbu mjera osiguranja opisanih u konvenciji Zakon o javnom okupljanju i Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. natjecanjima. RH je također od 1. kolovoza 2006.g., dakle već punih 14.g. u MUP-u ustrojila Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima kao specijaliziranu liniju rada za ovo područje, te taj odjel i djeluje kao nacionalna informacijska točka za nogomet koja je predviđena odredbama ove konvencije. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, evo ovo je osnovna informacije vezane za ratificiranje ove konvencije, a rezultati u sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima u zadnjih 10.g. su evidentni i postignuti su veliki koraci sa, dakle manjim brojem angažiranih policijskih službenika, a sa manjim, što je rezultiralo manjim brojem prekršaja, kaznenih dijela, ozlijeđenih osoba, uništenih prometnih prometnih sredstava i drugih i drugih materijalnih resursa. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Molim vas ostanite ovdje, imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, pomno sam vas slušao, pročitao zakon, ja samo ne vidim nigdje da ste naveli odjel za one koji su u svečanim ložama, oni koji su kriminalci i oni kojima je omogućeno kad su, kad naprave ogromna kriminalna dijela u sportu koja utječu na navijačke skupine koje uteču u treće države i mirno se smiju i navijačima i cijeloj Hrvatskoj, hrvatskom narodu. Što sa njima, sa onima koji piju alkohol u stolitrima, jedu oboritu ribu u svečanim ložama, nitko ih ne spominje? Oni su jedan od ključnih uzroka problema i devijacija u društvu, poglavito među navijačkim skupinama, to dobro znam jer sam bio u navijačkim skupinama i Torcidi i mojim sinjskim Maliganima. taj odjel je prioritet, kad riješite taj odjel vjerujte mi da smo 90% stvari i među navijačkim skupinama, a i u hrvatskom društvu riješili. To je pitanje kriminalaca u svečanim ložama. Hvala. poštovani državni tajniče sa skupinama navijača, obiteljima koje žele pratiti i slaviti sport, uživati u sportskim natjecanjima, sigurno okruženje, jednu veselu, radosnu atmosferu na ulicama naših gradova i naših sportskih borilišta u tom smislu Vlada RH i MUP radi i takvo okruženje žele stvoriti. Svi oni koji su se ogriješili o zakon prema njima se radi kazneni progon i tijela progona i sudbena tijela moraju obaviti svoj posao. je replika poštovanog zastupnika Ante Bačića. a i u samoj javnosti dosta pričamo kad pričamo upravo o ponašanjima na sportskim natjecanjima pričamo o samim navijačima, ali u samom zakonu i ovoj konvenciji jedan dio, evo konkretno kroz čl. 8. upravo se odnosi vezano za odnos sa navijačima i lokalnom zajednicom od strane same policije. Mi znamo da unutar MUP-a imamo i ured koji se s tim bavi. Zanima me, dosta se spominje i sama prevencija i komunikacija i zajednički projekti sa navijačima, udrugama navijača, koliko ured stavlja naglasak na to tj. koliko se ostvaruje suradnja upravo sa udrugama navijača i koliko to u konačnici kad gledamo statistiku djeluje na prevenciju samih nereda na sportskim natjecanjima? Hvala. **Reiner, Željko Poštovani g. zastupniče, naravno da je prevencija sama srž rada svake policije. Kad su u pitanju sportska natjecanja i potencijalni neredi na njima ključna je suradnja sa sportskim savezima, klubovima, ali i sa samim udrugama navijača. Ona se kontinuirano provodi i upravo ono što sam istakao, rezultati unatrag zadnjih 10.g. su vidljivi, ali naravno nastojimo i dalje raditi i spriječiti eventualne nepoželjne pojave. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvaženi državni tajniče, dakle riječ je o potvrđivanju konvencije. Mislim da će to dobiti i veliku podršku u ovom saboru iz jednostavnog razloga što što treba zaista vodit računa da budemo zajedno sa ostalim zemljama i EU i na način da zaista podržavamo ovakve stvari. Ali moje pitanje se odnosi na jednu drugu stvar. 16. svibnja 2019. je u tom trenutku kao potpredsjednica Vlade RH ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, danas glavna tajnica Vijeće Europe, potpisala tu konvenciju. Od tog trenutka do danas je prošlo više od godinu dana, čak štoviše. Zašto nismo već to imali prije u HS-u? mi smo izbore tek imali u svibnju, dakle imali smo mogućnost to napraviti. Koji su bili razlozi da to dobivamo tek sad na stol i u raspravu? Hvala. Poštovani državni tajnik Katić. **Katić, Žarko** Poštovana gospođo zastupnice. Da, dobro ste primijetili datum potpisivanja konvencije, međutim cijeli postupak ratifikacije međunarodnih dokumenata traje određeno vrijeme, treba dobiti mišljenja svih nadležnih tijela. U ovom slučaju osim Ministarstva vanjskih poslova ovdje su uključena tijela u u čijoj nadležnosti je sport u RH, sigurnost u našoj zemlji i druga tijela i evo taj postupak je trajao od tada do danas dok se ovaj zakon nije pojavio pred HS-om.

zakon o regulaciji tj. suzbijanju nerada na navijačkim stadionima koje po svom kontekstu i način na koji je pisan je jedan od najrigoroznijih europskih zakona o navijačima koji je donesen ne u dogovoru sa navijačkim skupinama nego jednostrano koji po vašim riječima očito daje neke rezultate. Ono što mene zanima, hrvatska Vlada se obvezuje ovime osnivati tzv. NFIP - National football inforamtion point, nešto tako slično smo imali i do sada kada su gostovali naši navijači u drugim zemljama, pa me zanima na koji način će se zaštiti sloboda građana ove države u odnosu na ostale zemlje kojima će se davati informacija o našim građanima? Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Katić, Žarko** Cilj ove konvencije kao i drugih višestranih međunarodnih dokumenata je suradnja među državama, dakle da države učinkovito surađuju i razmjenjuju informacije kada je u pitanju sigurno onda i informacije o prekršiteljima. Znamo da recidivisti ili tvrdokorne prekršitelje zakona u bilo kom području treba strože pratiti i promatrati da ponove svoje prekršaje ili kaznena djela. Konvencija daje mogućnosti za razmjenu informacija o osobama koje su prekršile propise koje se odnose na sigurnost na sportskim natjecanjima i RH će takve informacije davati i primati od drugih država članica. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovanog zastupnika Stričaka. Hvala potpredsjedniče HS-a. Kolegice i kolege. Evo našao sam jedan članak koji veli najveća tragedija u povijesti nogometa, svibanj 2001. 126 mrtvih u Gani, travanj 2001. 43 mrtva u Južnoafričkoj Republici, listopad '96. 84 mrtva u Guatemali, siječanj '91. 42 mrtva u Južnoafričkoj Republici itd. iz ovog proizlazi koliko može biti opasnosti na jednoj nogometnoj utakmici. Stoga smatram da smo dužni poduzeti sve da se nikad ništa slično ne dogodi na ijednom našem stadionu. Hvala. Poštovani državni tajnik postignut vrlo veliki napredak, vjerujemo da se takvo nešto nikada neće dogoditi. Ali nikad nije cilj kažnjavanje, zato sam i spomenuo da je cilj ove konvencije integrirani pristup i suradnja različitih agencija i lokalne samouprave, menadžmenta stadiona, nacionalnih saveza i navijača. Dakle nije tu odnos samo policija i navijač i da policija silom nastoji spriječiti navijače da uživaju u sportskom natjecanju. Zajednički rad svih, ugodno okruženje na stadionu to je razlog da možemo uživati na natjecanjima, a ne se bojati za svoj život ili zdravlje. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne. Otvaram raspravu. Prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Marko Milanović Litre. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Vlada RH još jednom je u svom činovničko-birokratskom euro sužanjskom stilu provodi volju svojih europskih političkih komesara, a da pri tome ne uzima u obzir potrebu zaštititi toliko teško stečena prava i slobode svojih građana. Usvajanje ove konvencije je ništa drugo nego nastavak rigoroznih, nepravednih i diskriminatornih politika svih prijašnjih vlada prema jednoj društvenoj manjini u čijim redovima postoji problem, ali postoji i čestitost, poštenje i nesebična požrtvovanost koju su iskazali nebrojeno puta na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini. Nebrojeni su primjeri gdje su se iskazala nesebičnost hrvatskih navijača, bilo to sudjelovanjem u Domovinskom ratu, pomaganjem prilikom posljedica katastrofalnih poplava u Slavoniji ili nedavnom potresu koji je rastresao Zagreb do svojih temelja. A uzet ću si ovu priliku da im se još jednom zahvalim kao njihov sugrađanin na njihovoj nesebičnoj borbi koju su iskazali u tim nesretnim trenucima. Od Domovinskog rata pa sve do danas hrvatske vlasti pokušavale su zatomiti stečene slobode i prava naših sugrađana jer su imali potrebu i želju uspostaviti kontrolu na tribinama hrvatskih sportskih borilišta. Te tribine su do sada nebrojeno puta bile svjetlo koje je osvjetljavalo mračne kutove u kojima se godinama kultivirala korupcija, kriminal i malverzacija u hrvatskom sportu, politici i društvu općenito. Tribine su nebrojeno puta bile trbuhozborac velikog dijela našeg društva, a to svakako nije dobro ni za jednu vlast pa tako ni za ovu. U ovom prijedlogu hrvatska Vlada obvezuje se osnovati tzv. NFIPs national football information points odnosno tijelo koje će razmjenjivati informacije između policija na međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, ali i na razini agencija koje su odgovorene za sigurnost zaštite i usluga na sportskim priredbama. Drugim riječima hrvatske službe će skupljati informacije, evidentira i etiketirati svoje građane te dijeliti te iste informacije sa stranim državnim službama s tobožnjom svrhom da će to doprinijeti sigurnosti i zaštiti njih samih i ostalih sudionika na sportskim događajima. A svima nam je poznato da se upravo takvom terminologijom diljem svijeta narušavaju stečene slobode i prava pojedinaca. Pogledajte samo primjer Amerike gdje osobne slobode i stečena prava se cijene daleko više nego u Hrvatskoj. Pogledajte tzv. …/nerazumljivo/… koji je američkoj javnosti bio predstavljen nakon tragičnog terorističkog napada na World Trade Center u 2001. godini u New Yorku, taj zakon je s jednim glasom protiv prihvaćen u američkom senatu s objašnjenjem da će se pomoći, pomoću njega obraniti od budućih potencijalnih terorističkih napada na prostorima SAD-a. Odnosno izglasan je s premisom da će taj zakon omogućiti sigurnost i zaštitu američkih građana. Ali već nakon nekoliko godina bili smo svjedoci brojnih afera i zviždača koji su upozoravali na masovne manipulacije podacima građana bez gotovo ikakvih sustava koji bi štitili njihova prava i slobode. vratimo se mi na naše aktualne probleme. Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima koji je zadnji put izmijenjen 2011. godine, a pokušan nadopunit prošle godine jel, tj. 2019. je pokrenuto je jedan od najrigoroznijih zakona u Europi, a usko je povezan upravo s ovom konvencijom i evidentiranjem naših sugrađana koji posjećuju sportska događanja. Hrvatska u odnosu na ostale države članice u EU nikada nije imala problem s navijačima u tolikoj mjeri da bi se mogao opravdati jedan ovoliko represivan i nepravedan zakon. Uzmimo primjer engleskog pristupa rješavanju ove problematike. Zemlja u kojoj se, koja se spominje i u konvenciji koja je bila izvor problema svih navijačkih ekscesa 60-tih godina koji je rastao iz godine u godinu da bi došao do svog klimaksa na finalu '85. godine u Bruxellesu gdje je i tragično preminulo 39 ljudi. U tih 20-tak godina navijači su bili ogroman problem u Engleskoj kojeg su tamošnje vlasti rigoroznim zakonskim mjerama, ali je čak i taj engleski pristup osiguravao puno više prava nego što ovaj naš današnji osigurava. Za primjer je stavak 2. Članka 4. zakona koji u stavci kaže protupravna ponašanja iz stavka 1. ovog članka mogu biti ostvarena tijekom čitavog razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa športskog natjecanja. Što bi značilo da ukoliko se uputi npr. iz Splita sa obilježjima svoga kluba na sportsko natjecanje u Osijek koje će se održavati slijedeći dan i tijekom tog svog putovanja koje traje ajmo reći dan i po do samog stadiona ili natjecateljske arene, a tijekom tog svog putovanja posjedujete ili konzumirate alkoholno piće protuupravno, da ste se protuupravno ponašali u odnosu na taj nesretni zakon i postoji mogućnost da ćete biti legitimirani i uhićeni što se dogodilo nebrojeno puta ljudima koji su isključivo prolazili pokraj stadiona, koji su bili evidentirani da su bili u alkoholiziranom stanju, a nisu uopće prisustvovali samim natjecateljskim događajima. Nadalje, Kazneni zakon dopušta tzv. dragovoljno odustajanje o djelu, ali Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima ga ne dopušta. Što bi značilo da ukoliko se na pola puta predomislite i odustane od odlaska na natjecanje svejedno ste podložni kaznenom progonu. Ovo zakonsko rješenje izravno narušava slobode pojedinca pod krinkom zaštite većeg dobra. S pravom se moramo zapitati jel ovaj zakon, a samim time i ova konvencija samo pretpostavka za proširenje ovakvih i sličnih rješenja na druge segmente društva. Pitanje je vremena kada će ovaj zakon biti ukinut jer je pokazao slabost pravosudnog sustava koji je polako prestaje štiti prava i slobode pojedinaca, a nažalost postaje servis optužbe. Zakoni su pisani kako bi štitili svoje građane, a ne kako bi manipulirali s toliko teško stečenim pravima i osobnim slobodama. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite.

Poštovani gospodine Reiner, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče dopustite da ipak progovorim iz iskustva ne na razini teorije, ne na razini nekih priča nego iz iskustva. Prvo pitam se tko je odgovoran u našoj državi za diskriminaciju navijača. Bit ću vrlo konkretan, počinje prvenstvo, znate da je dopušteno navijačima da se vrate na tribine, ali gledajte sad ovo, npr. ja sam član kluba navijača Armade Rijeka, kada mi dolazimo na našu sjevernu tribinu zabranjeno nam je staviti maskice, zabranjeno je navijačima Rijeke staviti maskice, no ako dolazite na centralnu tribinu ne možete doći na centralnu tribinu bez maskice, kažu radi epidemioloških razloga. Sad mene zanima, brine li se ova država, brine li se stožer za sve građane RH ili vi koji ste navijači slobodno se zarazite pa je li ako vas udari korona opasno vidjet ćemo šta će biti s vama, ali vi koji dolazite na centralnu tribinu obavezno stavite maskice. Ovo je bez ikakve patetike, ovo je konkretna situacija koja se događa. Isto imaju Bed blue boysi i kako čujem isto ima Torca na jugu. Dakle, ljudi o čemu pričamo? Zar je moguće da navijači kad dolaze na svoju tribinu, nije im dopušteno nositi maskice, a drugi dakle gledatelji isto mogu biti naravno navijači, oni ne mogu bez maskice doći na centralne tribine. Ovdje ima još nekoliko uistinu diskriminatornih stvari koje treba hrvatska javnost biti upoznata s time, od tim restriktivnim mjerama. Npr., potpuno se ograđujem i na koncu svatko razborit ne može podržati nikakvo nasilje, državni tajniče i normalno da smo za to da se sve učini što je moguće da nasilja ne bude nigdje pa tako ni na tribinama no vjerujem da ste razgovarali sa navijačkim skupinama, onda biste dobili informaciju kako dio navijača koji pripada huliganskim strujama, uopće ne konzumiraju alkohol jer onda njih to sprječava u nekim njihovim načinima na koji žive što apsolutno se ograđujem i ne opravdavam. I onda šta imamo? Imamo jednog nonota od 60-ak let na Kvarneru koji pride zapolne na utakmicu, oprostite mi na izričaju, domaćem, fiumanskom, čovik popije dva gemišta ili dve bire i hop, drager 0,5 do 2 g. zabrane dolaska na utakmice, to je ovaj najstroži zakon, do 2 g. zabrane dolaska na utakmice. I svaki tjedan taj čiča mora dolaziti u policijsku stanicu i javljati se, evo tu sam, ne idem na utakmicu ovaj vikend. To je nedopustivo i mi kao građani a na koncu onda i mi u Klubu zastupnika MOST-a ne možemo nikako podržati prema podržati prema konkretno navijačima. S druge strane, dakle pokazao sam da predlagatelj ustvari ne poznaje navijačku scenu, govori na razini teorija, negdje su pročitali, pa evo. I onda imamo drugu situaciju, opet vrlo konkretnu. Imate ljude u našoj državi, mi kad kažem mi, mislim konkretno na državu, na vladajuće da pregaze ljude u prometu, da ubiju ljude na moru i da ti procesi traju toliko godina koliko treba dok ne dođu u zastaru. Drage kolege, ako sam vas dobro izbrojao, oprostite mi na ovom, vas dvadesetorica nas ovdje je, ja ću morat zamolit da se bar nama Mostovcima, kolega Bulj je otišao na toalet, da nam se omogući da bar mi dolazimo redovito. Oprostite mi na ovome. Dakle, imamo situacija ratnih profitera, imamo onih koji su domoljubni grabežljivci, koji su izdali one najdublje vrednote ljubavi prema svojoj zemlji, koji su ogulili kožu ovom narodu i postali milijunaši prije rata, viličari poslije rata, poduzetnici koji grade zgrade, koji su izdali sve one čiste ideale stvaranja domovine a onda imamo navijače, konkretno riječkog navijača, čovjeka koja ima više od 100 akcija spašavanja ljudskog života i zamislite šta se dogodi? Dogodi se to da čovjek bude uhićen, postupak nije ni počeo na naslovnici riječkih novina punim imenom i prezimenom njegovo ime objavljeno, više od 100 akcija spašavanja, odgovorno tvrdim nevin, odgovorno tvrdim a sudski postupci pokazat će tko je u pravu. Njegovo ime na naslovnici jer je navijač, pripadnik Armade a onda imamo kriminalce čija imena i identitet se čuvaju, imamo pedofile ako sam ja dobro shvatio iz nekih medija, iz Jutarnjeg lista ako sam dobro shvatio, čije danima ne saznajemo tko su ti ljudi, imena im se skrivaju, u redu ako je to zakon, zašto se imena i prezimena navijača stavljaju u prvi plan? Đonom se ide na hrvatske navijače. A ti isti navijači bili su dobri '91. g., bili su dobri kad su stali na branik domovine bez imalo kalkulacije, Dean Božić, neka mi ne zamjere moji momci što govorim imena, maturant Građevinske škole, veljača, napunio čovjek 18 g., jedan od vođa Armade, posljednji i kaže mami, mama, u veljači imam 18. g. idem braniti domovinu, ona kaže daj sine, pa šta gluposti ovo, i došla veljača, otišao u drugom polugodištu Građevinske škole u Rijeci, ispratio ga je razred na željeznički kolodvor i otišao je branit zemlju, 4 g. je bio u Domovinskom ratu. Alen Fučak iz Švicarske je došao u Rijeku, isto jedan od osnivača Armade, '91. išli su braniti ovu zemlju. Pokojni Valter Lulić, dragovoljac, Rijeka je dala 206 hrvatskih branitelja koji su dali živote za našu domovinu. Nitko od tih momaka nije kriminalac, Denis je novinar, Eduardo je akademski kipar, svako gostovanje ide. Ljudi, znate šta smo mi na gostovanjima, državni tajniče, trpjeli? Ja sam 16 g. radio kao vjeroučitelj, agresivni su momci, ne smijete ih pogledati, čovječe, policajce, kao šta gledaš, pa ne gledam ništa, došao sam na utakmicu, šta, kako, tako se ponašaju prema nama. Tako se ponašaju prema navijačima, ovo su priče, ja vas razumijem a probajte, odite na 10 utakmica s nama pa ćete vidjet šta se događa na terenu. I onda smo mi problem, a onda kad je bila korona, kad je započela, oprostite, epidemija, kad se nije znalo što je, u strahu je bio hrvatski narod, što je radila Torcida? Ma stali su na branik, znate šta su radili, premještali momcima, Torca je dolje radila po Dalmaciji, po bolnicama, šta su radili momci Armada, ma nitko nije pitao hoćemo se zarazit, nećemo, tu smo za vas, šta su radili Boysi, svi znamo one slike iz bolnica, onda su heroji, kao što smo bili '91. a sada sa rigoroznim zakonima, dvije pive momci ne mogu popit. Ne znam dal me razumijete, ne radi se o agresiji, da si ti agresivan, odmah nek te pritvore. Da se ideš tuć, ma odmah, mislim da sam jasan, ne odobravam nikakvu agresiju, nasilje, ali ti popiješ dvije pive, dođeš na utakmicu sretan i kaže privedete ko da si notorni kriminalac a notorne kriminalce ova država ne privodi. Notorne kriminalce, oprostite mi na emociji, to su moji momci, hrvatski branitelji, ja sam kao mulac njih gledao i rekao bože, zašto ja nisam 2, 3 g. stariji, to su moji prijatelji koji su dali svoje živote, ja ne bi ostao doma sigurno. Oni se nisu pravdali svojom slabokrvnošću, oni nisu imali mame i tate i gledali da idu negdje nego su stali na branik domovine i oni nisu zaslužili da imamo ovako rigorozne zakone prema njima, oni se nisu skrivali iza nikoga nego su bili tu gdje jesu, od Zorana Miletića na ispod Riječana, svih boysa, sve Torce, Kohorte itd. i zato držim, nemojte ubijati slobodu navijačima. Meni se nekako čini, je dojam, neka mi nitko ne zamjeri, da je to posljednji bastion viteštva, viteštva muškaraca, pa onda kao da se neki igraju, pa sad ćemo vas tu odrezati da mi od vas napravimo ne znam što, kazališnu publiku. U kazalište je lijepo ići, al tribina pripada navijačima. Hvala. redoslijed mi se malo pobrkao. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče HS, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Dobro je poslušati ovakve rasprave koje su možda malo makle se od teme, al su iskustvene, pa nije dobro, poslušaj evo samo mali ispravak kolegi Miletiću Torca je na sjeveru ovaj, a ne na jugu da se vratimo malo na temu, mogu se složit sa, sa iskustvima normalno sa tribina, al mislim da su to problem, problemi nekih drugih zakona, a da ova konvencija i nije tolko problematična za navijače već regulira određena vrsta ponašanja i određena djelovanja samih i organizatora, ali i policije prilikom nogometnih, ali i drugih sportskih priredba. Ova konvencija je nastavak jedne starije konvencije kao što nas je ovdje državni tajnik upoznao kroz povijest konvencije iz '85. koja je eto i nastala upravo radi onoga tragičnog događaja u Briselu gdje je 39 ljudi izgubilo svoj život. nakon '85. više nije bila toliko i unaprijeđena i nije bila toliko u suvremenom ni jeziku ni vremenu, zato i ova konvencija koja je pred nama i koju bi trebao HS izglasati kroz konačni prijedlog zakona s time ratificirati i normalno implementirati u svoj pravni sustav. Sama konvencija kada gledamo i njezinu preambulu, ali i sve članke koji su u njoj, imamo i vidimo da je cilj upravo unaprjeđenje sigurnosti i zaštite samo zajamčenje jednog prijateljskog okruženja na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. I kroz samu implementaciju ove konvencije očekuje se od RH da jednostavno u skladu sa najboljom europskom praksom nastavi poduzimati mjere upravo za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, ali s time omogućit, omogućiti veći broj navijača, sudionika, obitelji i djece na svim sportskim priredbama. Velik dio konvencije se odnosi normalno na postupanje policije, na samu policijsku suradnju, na međunarodnu suradnju, sve uvjete koja, koje policija unificirano treba ispuniti i postupiti kad je, kada su vezane za sport i za sportska natjecanja, al mislim da je bitno i naglasiti ovaj aspekt upravo i međunarodne suradnje između i policijskih uprava normalno i država članica potpisnika ovakve konvencije jel, evo i znamo da RH je itekako uspješna na međunarodnim natjecanjima i normalno da se moramo i da moramo imati ujednačenu praksu prilikom postupanja prema sudionicima sportskih priredbi. Konvencija je, konvenciju je potpisala u ime RH još 2019. bivša ministrica vanjskih vanjskih poslova, evo srećom i danas glavna tajnica Vijeća Europe, mi je trebamo ovdje kroz zakon, kao što sam napomenuo, potvrditi da bi ona bila i postala dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Što se Što se tiče same sigurnosti kroz konvenciju vidimo 3 različita područja, 3 određena pojma koja se, koja se prožimaju, to su sigurnost zaštita usluga gdje jednostavno institucije određene države, ovdje u ovom slučaju RH zajedno s organizatorima, navijačima ili ostalim sudionicima sportskih priredbi mora omogućiti. informacijskog, osnivanje nacionalnih informacijskih točaka za nogomet, ali i konvencijom ono što je dobro upravo radi te suradnje je to da je osnovan Odbor za sigurnost i zaštitu na sportskim priredbama kojeg saziva upravo upravo glavni tajnik Vijeća Europa. Upravo ova nacionalna točka, ako sam dobro ovaj uhvatio državnog tajnika će biti upravo kroz MUP i njegov Ured za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. I normalno, glavna tema u svim raspravama koje će prethodit ovom zakonu i ovoj konvenciji je upravo odnos navijača u određenom društvu, konkretno evo u našem društvu koje evo možemo se i podičit da smo sportska nacija, da imamo jake navijačke skupine i da se dičimo s time da imamo velike posjećenosti sportskih priredba, a posebice ovdje nogometa i apsolutno moramo i ovakvu konvenciju, a i u buduće zakone koji će se mijenjati i vezano za Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Zakon o sportu i ostali usmjeriti isključivo na privlačenju ljudi na, na sportska natjecanja, ni slučajno odbijanju navijača ili bilo kojih drugih skupina da prisustvuju bilo kojem natjecanju. Imali smo bar sto priča kroz sami zakon vezano i za maske i za maskiranje, bilo je tu spornih dijelova, vjerujem da će se neke stvari promijeniti, ali evo zanimljiv je upravo čl. 8. ove konvencije koji se odnosi vezano za navijače lokalne zajednice gdje se upravo potiče i ono što sam pitao kroz samu repliku, a to je da se stranke potiču i sve Agencije za razvoj i provedbu politike proaktivne i redovite komunikacije s ključnim dionicima uključujući i predstavnike navijača i lokalne zajednice na temelju načela dijaloga i s ciljem pobuđivanja partnerskog duha uspostavljanja pozitivne suradnje i pronalaska rješenja za moguće Svako djelovanje MUP-a, svako djelovanje upravo kroz zakone koji reguliraju bilokakva okupljanja na sportskim natjecanjima, ponavljam, naglasak i vjerujem da i kroz ovu konvenciju i je namjera, naglasak je da vratimo ljude na sportske terene, posebice u gledališta, to moraju biti prostori koji su i dobrodošli i za djecu i za obitelji, normalno navijačke skupine su najzainteresiranija strana kada pričamo o ovakvim konvencijama, ali normalno, navijačke skupine nisu problem, problem su eventualno neki pojedinci u njima ali gledajući statističke, evo ovo što nam je državni tajnik napomenu je zadnjih 10 g. ako pratimo upravo trend i samih nasilja na sportskim natjecanjima, to se uvelike smanjilo. Drugi segment što je bitan uz odnose sa navijačima, ponavljam, to je upravo pružanje informacija i međunarodna suradnja i razmjena iskustava RH sa ostalim državama članicama, supotpisnicima ove konvencije jer to je put da jednostavno imamo ujednačenu praksu, da znamo i kada naši navijači prelaze granicu, idu na određena svjetska i europska sportska natjecanja, da znamo načine postupanja i kako će se njih tretirati i da u toj komunikaciji i sudjelovanju normalno, i našem MUP-u prođe sve u redu. Sve u svemu smatramo da klub HDZ-a smatra da trebamo prihvatiti upravo ovaj zakon i sutra ratificiranje ove konvencije. Hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj IP-a, Pametnog i GLAS-a a govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Nije slučajno da je nogomet posebno naglašen, nogomet je zasigurno najvažnija sporedna stvar na svijetu. Nije tome tako čudno. Nogometom se mogu baviti i djeca odnosno početi igrati bez obzira da li imaju najbolju kožnu loptu ili imaju krpenu loptu. Dakle, nogomet i inače u percepciji daje zaista mogućnost da djeca bez obzira odakle potječu, imaju osjećaj da i oni jednog dana u životu mogu biti neću reći recimo Messi ali Luka Modrić koji apsolutno ili iz doba Šuker ili netko drugi i nije zbog toga slučajno da je nogomet posebno naglašen. Jednako tako, moram vas podsjetiti da kad je riječ o koroni, da prvi koji je bio zaražen COVID-om je bio dečko koji je išao na nogometnu utakmicu a ja tu krivnju vidim u Dinamu. Da je Dinamo slučajno pobijedio a ne igrao neriješeno, onda taj mladi čovjek ne bi išao na tu utakmicu, ali naravno šala, nego bi bilo nešto drugo, prema tome, krivnja je Dinamu. Ja sam krenula ići na sportska natjecanja sva prije nego što su se možda neki od ovih saborskih zastupnika koji sjede u klupama i rodili. Odrasla sam u jednom gradu u kojem je cijeli grad, jednom malom gradu i kojim je cijeli grad živio kad je rukometni klub bio europski prvak i sport je nešto pozitivno. Baviti sportom je pozitivno, biti navijač je pozitivno. Ja uvijek kad vidim nekakve slike koje dolaze iz svijeta, kad vidite veselje, radost, zadovoljstvo, osmijeh na licu, čak i tu kad vaš klub ili vaša zemlja izgubi je nešto pozitivno. Ali ima nešto što je negativno. Kad vidite da se neko vraća nazad, kad vidite da je neko izazvao vaš, iz vaše zemlje nered na stadionu, kad vidite da ima zabranu ulaska u neku zemlju i to nije dobro. Ja inače sam apsolutno stanovišta da to navijačke udruge trebaju riješiti između sebe. Oni točno znaju u djelu tome tko je pozitivan, tko je netko ko je afirmativan i netko tko je negativan. Mi ćemo u klubu podržati, odnosno mi imamo potvrđivanje i ratifikaciju ove konvencije. Nisam nikad za drakonske mjere, drakonske mjere se i zovu drakonske jer su bile drakonske i nisu nikad izazvale efekt ali sam za edukaciju, za otvorenost, za razgovor, za voditi računa o svemu tome. Ja moram priznati, ja uvijek pričam to, znate .../Govornik se ne razumije./... osim toga strašne emocije? Emocije su kad ste roditelj i kad imate dijete koje se bavi koje se bavi sportom. Ja recimo to nisam mogla ni gledati, ali mi je uvijek bilo zanimljivo kad imate malo dijete koje se recimo bavi plivanjem i onda vam je pogotovo oni prvi razredi koji krenu i onda im je veliko takmičenje i na Mladosti u Zagrebu je inače kad je normalno, kad je Europsko prvenstvo recimo u plivanju, ne ma toliko gledatelja koliko imate kad djedovi, bake, mame, tate i svi ostali dođu gledati nekog ko je završi i koji se bavi s plivanjem i tu uvijek je emocija. Dakle sport izaziva emociju bez obzira da li se netko amaterski bavi sportom ili drugačije. Tu emociju trebate pretvoriti u nešto pozitivno. Ja jako dobro pamtim sve one slike koje su dolazile iz Engleske i kad su engleski navijači tamo u prošlom stoljeću prošli preko kanala i slike mrtvih. Slike tučnjava. Slike okrvavljenih glava i to nije dobro, to nije dobra emocija, to je negativna emocija. Dakle sport izaziva bez obzira da li netko vaš igra ili samo pratite, pozitivnu emociju. Ja jednako i mi u klubu doživljavamo ovu konvenciju kao nešto što ćemo ratificirati, dakle i bivša ministra, sada tajnica Vijeća Europe je to ja mislim da trebamo raditi iskorake, mislim da u tim iskoracima kad je pogotovo riječ o zakonodavstvu RH moraju sudjelovati sve udruge jer oni znaju i sve dobre dobre i sve loše strane. Zaista udruge navijača ja ću tu govoriti o, nije, svima je u pameti zadnja slika Bed Blue Boysa koji su došli u Petrovi i vodili računa za vrijeme potresa zapravo o palčićima onim najnezaštićenijima, ali nemojte nikada zaboraviti i slike koje imamo gdje naši navijači su otišli van, napravili nered i vratili se, ali kad se hoće može se. Zadnje veliko prvenstvo koje je bilo je bilo Svjetsko prvenstvo u nogometu koji je bio u Rusiji. Svi oni koji su se vratili i koji su bili tamo, ja sam samo taksirala kuća aerodrom vozila one koji su išli iz moje najbliže porodice, dakle ja idem na sportska natjecanja, usko smo vezani uz sve moguće sportove, sport je sastavni dio života i ja mislim da je to dobro i to je pozitivno i dobro je da su i moja djeca odrastala u takvom okruženju i dan danas je dobro da tako bude, mislim da se kod mene prati sve čak i pikado, ali to je za ovu raspravu u ovom trenutku nevažno, ali slike koje su došle iz Rusije su bile dobre slike. Bile su slike navijača, nismo dobili nikakvih loših slika, nismo bili ružnih slika od kojih se loše osjećate. Zašto. Zato što je bilo organizirano, zato što se vodilo računa, zato što tamo nismo vidjeli ni neke slike nekakvih onih policajaca, dakle iz Rusije bi očekivali da oni budu ne znam onak nekakve, nekakvi kad imamo percepciju. Dakle, važno je da su priredbe koje su sportske dobro organizirane, važno je educirati sve one koji idu, važno je ne izazivati negativne emocije, važno je da budete spremni na nekakve stvari. Ja kad idem dakle sad u doba korone zaista ne idem, ali išla sam godinama i na različita sportska događanja, išla sam i na velike koncerte, ako imam torbu, torba će mi biti pregledana. Dakle, kad idete na nekakav veliki ili koncert ili sportsko natjecanje i imate bez obzira koliko malu torbu ona će vam biti pregledana i meni je bilo najnormalnije da ju odmah otvorim i kažem pregledajte. Vidjela sam i niz negativnih stvari i to jednostavno nije dobro. Što hoću reći zaključno? Sport je nešto što izaziva pozitivnu emociju, sport je nešto dobro. Baviti se sportom je odlično, biti navijač je odlično jer se dobro osjećate, imate tu jaku želju da vaš klub pobijedi, a onda imate i jaku tugu koju kad vaš klub izgubi. Mene je nedavno kolega pitao jesi gledala utakmicu Dinamo koju je nedavno igrao i izgubio. Ja kažem nisam bila sam vani, ali kad sam došla doma čim sam otvorila vrata sam znala kakav je rezultat jer je doma bila tiha misa. ne treba nikada gledati uz tu usku prizmu negativnog, ali zakonima, postupanjima, otvorenosti, svim mogućnostima vi, mi svi moramo utjecati da bude bolje. Ja sam sigurna da više one slike koje su bile slike u prošlom stoljeću, onih razbijenih glava, mrtvih, da je to slike koje smo otišli dalje, ali opet trebamo napraviti iskorak, potpuno se slažem s onima koji su rekli slušajte navijače i slušajte udruge, slušajte navijače i slušajte udruge ali ja uvijek mislim da te ružne stvari najbolje mogu riješiti udruge navijača među sobom. Oni točno znaju koji su ti koji rade nerede. I treba kontinuirano voditi računa da tome tako ne bude. Mi doživljavamo ovaj zakon o potvrđivanju konvencije kao nešto što govori o tome da Hrvatska ide dobrim smjerom i dobrim putem. Hvala lijepo. Hvala. Prije nego što pređemo na pojedinačnu raspravu, htio bih samo naglasiti da ćemo po završetku rasprave o ovoj točci odmah ići na iznošenje stajališta, evo molim vas kolegice i kolege koji su se javili za to nisu ovdje iz vaših klubova obavijestite ih, nećemo napraviti nekakvu stanku od tričetvrt sata, sat bez veze nego ćemo odmah po završetku rasprave o ovoj točci krenuti na iznošenje stajališta klubova. Evo, a sada kao što sam rekao idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Anđelo Stričak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, predstavnici MUP-a dozvolite koju riječ o ovoj temi. Kao prvo cilj ove konvencije je pružiti pod a)sigurno, b) zaštićeno, c) dobrodošlo okruženje na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Znači naglasak je na sigurno, zaštićeno i dobrodošlo okruženje. Također navode se i definiraju određeni pojmovi kao što su sigurnosne mjere, zaštitne mjere, uslužne mjere, agencije, dionik. Pa evo definiciju dionika, dionik znači gledatelj je lokalne zajednice ili druge zainteresirane strane koje nemaju zakonske ili regulatorne odgovornosti ali koje mogu igrati važnu ulogu u pomoći da nogometne utakmice ili druge sportske priredbe budu sigurne, zaštićene i dobrodošle unutar i izvan stadiona. I ja sad zaista ne vidim koji dio u ovoj konvenciji je sporan. Ako govorimo o navijačkim slobodama huligani policajcu izbili oko te palili aute i motore, za vrijeme i nakon utakmice ozlijeđeno je 15 policijskih službenika, mojoj Barici su izbili zube zato što nam se lokal zove Dalmatinka, krvavi derbi. Da li to spada u navijačke slobode? Da li je to dobrodošlo i prihvaćeno i od koga od ovdje prisutnih saborskih zastupnika? Da, slažem da navijači moraju imati određene svoje slobode, da mogu navijati, veseliti se, zapaliti koju baklju, a između ostalog nema kolege iz Rijeke, pa lijepo je bilo vidjeti na Krčkom mostu koju je upravo Armada priredila, veličanstveno, to su navijačke slobode, a razbijati, izbiti nekom oko, zube to sigurno ne spada u taj dio. Kad govorimo o navijačkim neredima evo malo statistike. Znači, 2010. godine ukupno je održano 9.606 športskih javnih okupljanja, 2019. 11.219, 2010. je na tim skupovima angažirano 23.567 policijskih službenika, 2019. 47.234, znači više događanja i skupova manje angažiranih policajaca. Kad govorimo o neredima 2010. je bilo 68 nereda, 2019. 52, kad govorimo o oštećenim vozilima 2010 je bilo 28 oštećenih vozila MUP-a, 2019. 2, kad govorimo o broju oštećenih objekata 2010. 3, 2019. ni jedno, kad govorimo o broju privedenih osoba 2010. 1.225, 2019. 725, 2010. je također bilo podnijeto 1.134 optužnih prijedloga, 2019. skoro pa na pola manje 643, 2010. je bilo 29 ozlijeđenih osoba, 2019. 8 lakše, teže 6 pa 2 i/ili kazneno prijavljeno 45 2010. i 2019. 10 odnosno iz ove statistike je vidljivo da broj nereda na našim stadionima je sve manji, da je trend tih nereda u opadanju što svakako treba pozdraviti, što je dobro i upravo s tim ciljem smatram da je dobro još tu sigurnost na stadionima i oko njih malo podebljati unošenjem ove konvencije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Habijana. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče vi ste ovdje spomenuli neke primjere mogli bi reći negativne što se tiče navijača i s tim se apsolutno dakle mogu složiti, ali evo ja bi obzirom da je riječ o ovoj konvenciji spomenuo jedan zapravo pozitivan primjer. Sama konvencija u Članku 8. spominje odnos zapravo navijača i lokalne zajednice pa evo naveo bi čisto jedan pozitivan primjer koji imamo recimo konkretno u gradu Varaždinu. Dakle, Nogometni klub Varteks koji je prije 2 godine napokon pronašao svoj ja bi rekao tako dom u jednom naselju u gradu Varaždinu gdje je zapravo prvi korak bio uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, s mjesnim odborom gdje su nakon toga krenuli i određeni radovi s umjetnom travom, sami su financirali izgradnju reflektora, a evo u dogovoru sa mjesnim odborom, dakle sa lokalnom zajednicom idu zajedno u program sufinanciranja prostorija mjesnog odbora koji će zapravo zajednički dijeliti i mislim da je to zapravo pravi primjer upravo ovoga o čemu konvencija govori. Hvala lijepo. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Da kolega Habijan, nakon što je onaj stari Nogometni klub Varteks ispao iz prve lige, nakon što je došao i u financijske probleme, promijenio je ime u Nogometni klub Varaždin, navijači s time nisu bili oduševljeni pa su osnovali svoj klub. Samim time što nisu bili oduševljeni promjenom imena nisu krenuli doslovno u neki osvetnički pohod, razbijali po gradu vozila, ljude i ne znam što sve ne, osnovali su svoj klub, koji dobro radi, imaju dobro vodstvo, rade s mladima s djecom i naravno da im na tome treba čestitati. je replika poštovanog zastupnika Ante Bačića. kao bivši djelatnik MUP-a, kao policajac iznijeli eto i to mogu ovaj pozdravit, ali i kroz ovu konvenciju, ali i zakon o kojem smo prije u prošlom sazivu raspravljali ne smijemo stavljati fokus da je problem navijačka skupina ko i u svakoj djelatnosti, ko i u svakoj društvenoj organizaciji pojedinici su problem i pojedince je lako detektirati i oni su kukolj koji mogu napraviti neki nered ili neko kazneno djelo. Navijačke skupine danas imaju dobru suradnju i s organizatorima, ali i s MUP-om i pohvaljujem što ste upravo napomenuli kvalitetnu statistiku i ono što je državni tajnik napomenuo da zadnji 10 godina koliko smo popravili upravo taj omjer svih problema što su se događali na sportskim natjecanjima i upravo konačan broj koliko se sportskih natjecanja održi u RH i to je ono pozitivno i čemu trebamo težiti. Hvala. Hvala. Naravno kolega da nisu problem globalno govoreni navijačke skupine, uvijek su problem pojedinci koji koriste te skupine da bi ili došli do nekog svog probitka ili bili vidljivi, zapaženi pa rade nerede. Kod nas kad pogledamo navijačke skupine među prvima su se uključili u pomoć Gunji, ove godine u sanaciju štete prouzrokovane potresom u Zagrebu, prije 3 godine navijačke skupine su se uključile u pomoć vatrogascima kod onih velikih požara dolje u Splitu. Znači, sve te skupine globalno ili doprinose razvoju našeg društva i ne čine štetu. Problem su uvijek pojedinci, a pojedince uvijek treba detektirati, odstraniti i maknuti iz tih skupina. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Kuzmanića. Izvolite. Hvala uvaženi potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Stričak. Bez obzira na sve konvencije i sve zakone, ja nisam siguran da će to riješiti probleme na našim stadionima. Najveće probleme koje smo imali na stadionima je upravo uzrokovala politika. Puno politički motiviranih je bilo i demonstracija i sukoba i nereda, a zbog toga što se politika miješala najčešće u nogomet pa i u ostale sportove. Ne trebamo ići toliko daleko da se sjetimo, od mijenjanja imena klubova, do različitih manjih organiziranih skupina koje su ubacivane među navijače da bi nakon toga se neke navijačke skupine stigmatizirale i prozivalo ih se. Zadnjih 10 godina imamo bolje rezultate samo iz jednog razloga, to je zato što je puno manje politike na tribinama nego što je bilo prije.

ali upravo zato se donose da daju što veći učinak, a u ovoj Konvenciji se navodi a) sigurno, b) zaštićeno, c) dobrodošlo okruženje. Ja zaista ne vidim tko od zastupnika ima s tim problema da ovo ne podrži. Znači svi smo pozvani da činimo dobro da tih nereda, ozlijeđenih, razbijenih glava bude što manje. A to možemo samo jednim dijalogom i suradnjom svih. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Marija Kapulice. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Dopustite mi da se kratko osvrnem na sadržaj ove konvencije o kojoj je riječ i o kojoj smo kao matični odbor raspravili i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost prihvatili je bez rasprave i bez dovođenja u pitanje bilo kojeg aspekta te konvencije i njezinog smisla i eventualnih posljedica. Čuli smo od predstavnika predlagatelja da nikada nije cilj kažnjavanje i u pravu je. Cilj je stvaranje uvjeta da kazni, sankcija i represija bude što manje i ako se pogleda sadržaj konvencije, onda će se vidjeti da upravo kroz 3 stupa na kojima se ona temelju, da se, da je ovdje o tome i riječ. Dakle, a to, taj cilj da represije i sankcije bude što manje, sigurno se neće postići pretvaranjem sportskih tribina u kazališne i to je nemoguće ni za očekivati kad bi nekome to palo na pamet, ali mogu se te sportske tribine pretvoriti u mjesta gdje se i pozitivne i negativne emocije izražavaju bez nasilja. Konvencija ispravno polazi od toga, a to potvrđuju i istraživanja da mnogi navijački incidenti ne uključuju samo navijače, odnosno problematične i nasilju sklone dijelove navijačkih skupina ili pojedinaca, nego da su elementi u cijeloj toj priči i loš sigurnosni menadžment i infrastruktura na samim sportskim borilištima odnosno stadionima i to je dobro i to govori upravo suprotno onima koji u čitavom kompleksnom sadržaju ove konvencije vide samo jedan segment. Onaj koji je usmjeren prema sprječavanju nasilja onda kad se ono već dogodi. I potpuno je netočno u potvrđivanju ove konvencije vidjeti samo pritisak, represiju, rigoroznost prema navijačima, kako ti ističu neki zastupnici. Na tragu toga je i pogrešno tumačenje odredbi ove konvencije koje se ne ograničavaju samo na sama mjesta sportskih priredbi i negativno izjašnjavanje o međunarodnoj suradnji. Kada je riječ o dovođenju u pitanje provođenje određenih mjera izvan samih stadiona i sportskih borilišta i izvan vremena samog trajanja neke sportske priredbe, ja ću vas podsjetiti, to sam pratio, da je jedan od nedavnih incidenata između pojedinih dijelova navijačkih skupina se dogodio u Širokom Brijegu, izvan RH, u drugoj državi, znate li tko je u tome sudjelovao? Sudjelovali su navijači Dinama i Širokog Brijega, što se mene tiče, i jedna i druga skupina su naši navijači. Znate li gdje se incident dogodio? Ispred crkve. Znate li tko je prvi nastradao? Slučajni prolaznici. Dakle, nije dobro ograničavati cijeli smisao primjene prevencije i svih, svega onoga što trebamo napraviti da bi takvih incidenata bilo što manje samo na sam sportski stadion i samo na vrijeme događanja sportske priredbe. Točno je da nijedna konvencija neće sama po sebi riješiti problem, to nije ni smisao konvencije, uloga konvencije je da potakne rješavanje problema, da postigne nekakvo šire suglasje o tome i da potakne i države, institucije i sve nas da u tom pravcu djelujemo. Dakle ja smatram da ovo treba podržati, pozdravljam svrhu i ciljeve ove konvencije, ona promovira suradnju između mnogih sudionika i javnih i privatnih koji su uključeni u stvaranje sportskih okupljanja, uključuje i lokalne zajednice i navijače, bazira se na najvišim sigurnosnim zaštitnim i uslužnim standardima, naglašava potrebu za postavljanjem učinkovitog zakonodavstva, za sprječavanje svih negativnih aspekata onoga što zapravo ne bi trebalo biti negativno a to su sport i sportska događanja. Koncept je dobar i kao što smo čuli, bazira se na 3 stupa, na sigurnosti, zaštiti i usluzi i mislim da to trebamo podržati. Hvala. I na vaše izlaganje imamo neke replike, prva je poštovanog zastupnika Stričaka, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala. Kolega Kapulica, dobro ste to primijetili. Konvencija nema prvenstveno represivni karakter nego preventivni. Policiji nije cilj da samo kažnjava nego i da djeluje preventivno i djeluje između ostalog upravo policija je spriječila niz sukoba navijačkih skupina jer je na vrijeme dobila informaciju i mogla poduzeti određene mjere i radnje da to spriječi, Stoga smatram da policija odrađuje jedan jako dobar posao, sada imam nekih informacija, u tijeku je preustroj u MUP-u nadam se da će upravo ovaj odjel koji se bavi javnim redom i mirom, navijačkim skupinama itd. biti pošteđen nekih većih i jačih rezova. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Stričak, pa upravo dakle o tome se radi i govori u konceptu jedan od tri stupa ove konvencije je koncept sigurnosti koji okuplja sve mjere povezane sa zaštitom ljudi od ozljeda i suočavanja sa rizikom po njihovo zdravlje i dobrobiti tijekom sportskih okupljanja a to obuhvaća i infrastrukturu stadiona i njihovu certificiranost i planove za izvanredne situacije i mjere i sigurnosti mjera koje ih štite na okupljanje na putovanju, na okupljanju i u javnim prostorima izvan samih stadiona a da ne govorim o drugim elementima kao što su dakle koncept usluge ali mislim da ste to sa svime time upoznati pa ne želim to ponavljati.

o temama i Zakon o sportu i ovakvim konvencijama i o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, isključivo se fokusiramo na samu utakmicu, na samu sportsku priredbu i odnos policije i navijača ili gledatelja. dobro ste naglasili, i ova konvencija upravo ide u tom smjeru. Nije sve ni na MUP-u, nije sve ni na navijačima, velika je odgovornost i veliki je naglasak upravo i na organizatorima vezano za samu infrastrukturu i organizaciju samoga događanja i velika odgovornost i naglasak na samoj lokalnoj zajednici jer ni navijači ni gledatelji ni ljubitelji sporta, nisu samo ljubitelji sporta taj dan kad je utakmica, ima događanja i prije i za vrijeme i ne samo oko stadiona, tako da moramo malo se usmjeriti i na lokalnu zajednicu i na sve aktivnosti koje oni pružaju i u suradnji sa navijačima ali i u infrastrukturi i osiguravanju ostalih uvjeta za to. Hvala. Mario (HDZ)** Zahvaljujem. G. zastupniče, dakle lokalna zajednica ima ulogu u svim, sva tri stupa, u primjeni sva tri stupa ove konvencije, ja bi ovdje spomenuo koncept usluge kao jedan od stupova konvencije koji sadrži sve mjere dizajnirane da napravi nogometnu ili drugu sportsko okupljanje ugodnim i dobrodošlim za sve kako na stadionu, tako i na svim javnim mjestima gdje se navijači i gledatelji okupljaju, prije, za vrijeme i poslije utakmice, dakle iskustvo svih velikih nogometnih turnira i visokorizičnih natjecanja govori da ukoliko su ljudi a tu govorim o onima koji idu na sportske priredbe, o navijačima, tretirani sa respektom, velika većina će reagirati ljubazno, ako su objekti i usluga na visokim standardima i ako su ljudi tretirani dobro, stvara se pozitivna atmosfera koja će značajno reducirati sve tenzije na samom događaju. **Reiner, Prije nego što prijeđeno dalje, poštovana zastupnice Vidović Krišto, ja vas lijepo molim, stavite masku, to što vi imate ispod usta, ništa ne koristi. Stavite onako propisno kako treba, preko usta i preko nosa, Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu koja će biti poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kroz repliku sam vas pitao državni tajniče, kad ste citirali zakonske odredbe, tj. odredbe ove konvencije koja je Saboru predložena, pitao sam vas šta je sa odjelom za one u svečanim ložama dok se navijači kažnjavaju zbog pive što su popili, zbog alkohola, tamo se na hektolitre pije pive, jede se oborita riba i to je problem koji provocira navijače. Što poduzimate sa tima koji su u biti svojim ponašanjem i oni su uzrok, oni su uzrok problema navijačkih skupina onih koji su u svečanim ložama, koji su zaštićeni ko lički medvjedi, oni koji bježe preko granice kad naprave kaos u sportu, kad se šalju katastrofalne poruke mladim ljudima koji su u navijačkim skupinama, za te treba napraviti odjel jer i oni su dio terena, svečana loža je također dio terena i to se ne spominje. Mi možemo govoriti o tome što se događa, što je posljedica, a što su uzroci dame i gospodo. O navijačkim skupinama vi ste govorili uglavnom negativno i naravno da huliganstvo niko ne može podržati, da ga treba prevenirati. Prva prevencija je odjel za kriminalce, trebalo bi ovdje dodati u konvenciju, odjel za kriminalce u svečanim ložama jer prema njima se zakon ne primjenjuje isti kao prema navijačima i to odmah nije dobro. Oni mogu lokat što im god padne na pamet, žderat što im padne na pamet, a ovi ne mogu uć u stadion jer su popili jednu pivu, ako je takav zakon za navijače, zašto nije za one, ne sve, ali većinu onih koji su doveli do ovih posljedica koje se događaju, koje ste evo kolega Kapulica je nabrajao sada sve negativnosti koje se događaju kroz navijačke skupine. Ja kad govorim o navijačkim skupinama, rekao sam u replici, ja sam čovjek koji je bio i u Torcidi, bio sam puno puta, prošao sam puno toga kao mladić, eto rat je uhvatio me mladog sa 19 g. kad je nekako prekinut taj niz navijačkih strastvenih navijanja, i sad sam Hajdukovac međutim ja ću govoriti o manjim skupinama, ja ću govoriti primjer moga grad Sinja gdje postoji navijačka skupina Sinjski maligani, u jednom malom gradu koji je osnovan '82., s kojim smo se svi identificirali u to vrijeme kada je Alkar, košarkaški klub predvođen velikim košarkaškim stručnjakom Stipom Vrcanom kojega pozdravljam, toga mladoga još uvijek gospodina, ima 80-ak godina, koji je ostavio veliki trag, nezamislivo u to vrijeme da će Alkar igrat sa prvakom Europe finale kupa '82. godine. Mi smo tada išli iz škole, krali smo roditeljima posteljinu, pisali smo „Alkar“, nosali smo, saživjeli smo s time i ti Sinjski maligani i danas postoje i danas se u biti identificiramo svi sa tim Sinjskim sa maliganima. Ti ljudi koji su bili u to vrijeme, Cmikle, Dumbe, ti koji su bili vođe u to vrijeme, Milano i ostali koji su u to vrijeme bili, oni su ostavili na nama svima traga, na nama tada kao mladićima od 10, 12 g., ostavili su trag i te skupine trebamo spominjati, male sredine. Te navijačke skupine su prekrasne, okupljaju mlade ljude, u manjim sredinama koji se identificiraju, one jesu ponekad odstrašćene ali vjerujte mi da to daje život i čar tim ljudima, bilo navijanje sada za novog drugoligaša, novog, Junak je klub star od 1916., ušao je ove godine opet u drugu ligu ili za prvoligaša sinjskog Alkara koji je brand sinjske košarke. Tako bi vas zamolio ako o navijačima govorite, govorite i pozitivno. Punu veću ulogu su imali u Domovinskom ratu navijačke skupine nego šta možete zamisliti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Kolega Bulj, mi Varaždinci smo si odnavek bili dobri sa Splićanima, pogotovo za vrijeme Domovinskog rata, smatram da VII. gardijska brigada Pume i IV. gardijska brigada pauci pauci su odlično surađivali i doslovno na ratištu radili čuda. Isto je bilo i sa policijom, Specijalna jedinica policije Roda je odlično surađivala sa vašom Specijalnom policijom Bat. Da nije baš tako kako vi tvrdite na navijačkim stadionima, terenima, pozivam vas evo da obiđete, da budete moj gost, da obiđemo NK Varaždin ili NK Varteks, dođite na jednu utakmicu, bit ćete moj gost pa da vidite da ove tvrdnje oko uprave, VIP loža itd. ne stoje. Hvala. **Reiner, Željko Pa prije svega bi rekao na ovaj prvi dio da smo zajedno mi kao pripadnik IV. brigade sa VII. gardijskom brigadom, pregazio cijelu Dinaru i kasnije u operacijama oslobađanja, Oluju, najčasnije operacije Oluja, oslobađanje Knina i cijelog tog područja naše koje je bilo okupirano od velikosrpskog agresora, tako da bi ovim putem također izrazio zahvalnost, sreću šta sam bio sa tim ljudima, što sam ih upoznao, a mrtvima neka počivaju u miru Božjem koji su dali život za slobodu Hrvatske. A što se tiče navijačkih skupina, vjerujte mi da su navijačke skupine više dale u Domovinskom ratu humanitarnim akcijama, ugrozama kao npr. što je bio požar u Splitu ili Torcida ili potres ovdje u Zagrebu puno, puno institucija koje su bile obavezne odraditi taj posao i gdje mi saborski zastupnici di god glasamo, po nekad glasamo za njihova izvješća, potrošili su milijarde a ništa ne rade. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani zastupniče. Samo bi htio naglasiti da navijačke skupine koje imaju plemenite namjere, koje sa plemenitim namjerama dolaze na stadione da podignu atmosferu, da rade pozitivan pomak u navijanju, njih trebamo njegovati, njih trebamo podržavati a oni što ste spomenuli, one skupine koje su vođene kriminalcima, njih treba u startu maknuti sa terena. Ne smijemo čak ni dozvoliti da dođu na teren jer kad se tamo jedanput na terenu pojave, onda je već gotovo, onda se dešavaju problemi i na stadionu u Zagrebu i na stadionu u Splitu i na stadionu u Varaždinu. Nije točno da nema problema, ima problema, kad su Maligani u pitanju, to su obično ljudi koji su skloni alkoholu, koji su skloni raznorazni drugim opijatima, skloni su kriminalu, takve ljude treba maknut sa terena. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bulj. Pa nemam šta dodati, ja bi samo rekao još jednom bi ponovio da u svakoj skupini u društvu ima ekscesa pojedinaca, ekscesni kao u Saboru, u Vladi, tako i u navijačkim skupinama i naravno da tu treba napraviti zakonski okvir da ti mladi ne bi bili, poglavito mlađi ljudi ne bi bili u toj masi zavedeni krivim smjerom ali zato treba prevenirati. Evo ja sam maloprije spomenuo svoj Alkar, svoj Sinj, nedavno je umor legenda hrvatske košarke, ne samo sinjske košarke Mladen Pavić Škembo, cijeli Sinj je bio toliko tužan za tim čovjekom pa i hrvatska košarka, i mladi i stari ali to sve poveziva sport, znači sport povezuje nas i u tuzi i u veselju ali ne možemo metati stigmu samo na navijače, moramo prevenirati jer navijači mogu puno dobrih stvari koje su napravili u brojnim ugrozama u RH, puno više ponavljam nego institucije koje su za to zadužene. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Miletića, izvolite. Poštovani kolega Bulj, dobro ste detektirali gdje je jedan od problema i uistinu evo ja bi predložio državnom tajniku da kao što brinemo o alkoholu na tribinama da se u doslovnom smislu de facto i de jure analiziraju svi oni koji ulaze u lože i oprostite mi na ovoj intervenciji možda bi tamo bilo dobro napraviti analizu ne samo o alkoholu nego i o prašku koji nekima tako rado ulazi u nosnice. bi, ja sam suglasan to sam i rekao da se napravi ovdje za svečanu ložu, zasigurno tamo se pije kvalitetno vino, šmrče se kvalitetan kokain, al to nitko ne kontrolira i sve su krivi znači navijačke skupine i mi samim time dajemo dajemo stigmu da je nose u društvu. A mislim da prevencijom i njihovim aktivnostima i njihovom energijom zajedništva se može puno napraviti pa nismo mu u Domovinskom ratu dobili nešto što smo bili vojno dobro opremljeni, obučeni, nego smo bili motivirani za pozitivnu stvar, borba za slobodu hrvatskog naroda, tako se može i navijačke skupine i njihovu energiju koju su pokazali u ugrozama mogu se znači usmjeriti u tome smjeru. Međutim, kad vidimo svečanu ložu kako onaj tko je doveo sport do, do, poglavito nogomet uteče preko granice bez ikakvoga problema i još se ruga sa druge strane. Prema tome, ja mislim da ste u pravu ovdje treba uvesti …/Upadica:/ Hvala./… testiranje na svečanim ložama. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Siniše Jenkača.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici, zastupnice evo pred nama je Zakon o potvrđivanju Konvencije 218, konvencija koja je potrebna, konvencija koja definitivno ujednačava odnose kako u RH tako i u svim potpisnicama konvencije i ona definira odnošenje i podiže sigurnost i zaštitu te jamči prijateljsko okruženje na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama. Dapače, mislim da ovu konvenciju trebamo podržati. Ova konvencija nije usmjerena prema nikome negativno no zanimljivo je kao što je bilo ovdje spomenuto definitivno i čitava ova rasprava danas vodi se praktički o nogometu i sama konvencija naglašava nogometne utakmice i drugim sportskim priredbama. Ja kao sportaš, dugogodišnji sportaš evo na neki način mogu reći ne da sam uvrijeđen, ali ispada da osim nogometa svi drugi sportovi su minorni, beznačajni i da oko njih nema problema. I očito da se problemi oko navijanja i navijača pojavljuju samo na nogometnim utakmicama i to je evidentno iz ove konvencije, to je evidentno iz svih prijenosa utakmica, sportskih priredaba itd. Zašto je tome tako? Evo, bilo je puno govora, ali definitivno Zakon o sportu, Zakon o navijačima, da li je on rigorozan dovoljno ili nedovoljno o tome možemo govoriti, ali definitivno nešto bi u tom smjeru trebalo mijenjati da ne ističemo samo nogomet kao jedan od problematičnih sportova, nego da je sport nogomet kao i svi ostali drugi sportovi i navijačke skupine koje se vežu uz sam nogomet da ne iskaču od ostalih navijačkih skupina koje navijaju u ostalim sportovima. No kada govorimo o navijačkim skupinama one kroz povijest su uvijek bile aktualne, kroz povijest su bile na neki način i važne, evo sjećamo se u vrijeme Rimskog carstva u Justinijanovo doba imali smo zelene i plave navijačke skupine koje su skoro srušile carstvo. Tako da povezanost između politike i navijača uvijek je bila prisutan. Ono što bi ja parafrazirao profesora kineziologije, profesora povijesti na Kineziološkom fakultetu da je politika otac i majka sporta i to je tako. Evo bez politike, bez financiranja iz proračuna nema sporta u RH. Toga moramo biti svjesni. Nema sporta bez financiranja općina i gradova svojih sportskih zajednica bez financiranja Ministarstva kulture kulture i sporta, Ministarstva sporta nema znači uopće funkcioniranja sporta u RH. Da li je to problem ili ne o tome možemo govoriti i sagledavati na razne načine. Ono što se javlja problem ako se prenaša u iskorištavanje upravo tih utjecaja. Evo, meni bi bilo drago da zajedno sa kolegama našim zastupnicima možemo utjecati kao što i ova sama konvencija govori da se neometano prisustvuje nogometnim utakmicama, drugim sportskim priredbama, da nemamo priliku gledati huliganstvo na nogometnim utakmicama, da nemamo bacanja pirotehničkih sredstava na nogometnim utakmicama i da možemo jednostavno maknuti jednostavno stigmu sa nogometa i sa nogometnih navijača Ja se nadam da će i ove današnje rasprave, a i svi mi zajedno učiniti sve da u budućnosti to neće biti tako i kao što i sama konvencija govori da se udruge, znači udruge navijača, lokalna zajednica, klubovi, vlast, svi zajedno moraju truditi da stvaramo ugodni, ugodno okruženje svima onima koji žele gledati nogometne utakmice. često puta to nije tako, često puta to zna biti i sasvim drugačije i evo ja se nadam da i ova konvencija će doprinjeti poboljšanju i kvaliteti samih sportskih događanja, a pogotovo onih navijanja i smanjenju tenzija na tim utakmicama. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika i na vaše izlaganje, prva je poštovane zastupnice Dalije Orešković. Hvala, pa evo u vašem izlaganju dotaknuli ste se nečega što zapravo i nema toliko izravne veze sa samim predmetom dnevnog reda, ali ima veze sa našom koruptivnom hrvatskom stvarnošću. Spomenuli ste financiranje sporta putem ministarstva resornoga, isto tako i putem JLS. Istaknut ću nešto što mi je dobro poznato iz prakse, a to je činjenica da se na lokalnim razinama uglavnom lokalni dužnosnici nalaze u tijelima razno raznih sportskih udruga, vrlo često suprotno često odredbama Zakona o sportu. Svjedočimo činjenici da sportska inspekcija po tim pitanjima nije uspjela napraviti bilo kakav iskorak i tu dolazimo do problema koji proizlazi iz toga što su u dva različita zakona ova pravila različito riješena, pa se tu dužnosnici na loš način pozivaju na Zakon o sukobu interesa. Smatrate li da je potrebno politiku maknuti iz sporta i hoće li vaša politička opcija poduzeti bilo što u tom smjeru? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Nije baš u svezi sa potvrđivanjem Konvencije Vijeća Europe, ali ako želi odgovoriti Siniša (HDZ)** Da, u svakom slučaju financiranje lokalnog, a i nacionalnog sporta bez financiranja iz proračuna ne bi postojalo. Znači sport u Hrvatskoj bez financiranja iz bilo kakvog proračuna ne bi postojao. Dapače, slažem se sa vama i ja sam sigurno jedan od primjera koji su se izdvojili tj. maknuli iz odlučivanja, a onda i iz funkcije bilo kakvog sportskog djelatnika kada sam se počeo baviti politikom i mislim da to u svakom slučaju treba tako biti. Postoje sportske zajednice koje temeljem programa i bodovanja određuju tj. boduju i onda financiraju sport kako na lokalnoj tako na regionalnoj, a onda i na nacionalnoj osnovi. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Josipa Šarića. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani kolega Jenkač slažem se sa vama i vašom konstatacijom da trebamo razdvojiti pitanje navijačkih skupina u odnosu na huligane. Upravo smo svjedoci bili nedavnog potresa u Zagrebu gdje je navijačka skupina Bad Blue Boysi pokazala da su to iznimno humani i vrijedni i pošteni momci koji su se prvi praktički organizirali ono jutro i pomagali u Petrovoj bolnici u zbrinjavanju malih

Pa kad se sjetimo Domovinskog rata iz tih redova su upravo krenuli prvi hrvatski branitelji. Dakle, trebamo razdvojiti one koji stvaraju probleme na stadionima, koji troše alkohol, bacaju baklje i ove koji su stvarno pozitivni i humani momci. Poštovani zastupnik Jenkač. jedan dobar način i ono što svi uvijek govorimo da svako nedjelo ima svoje ime i prezime, tako i huliganstvo ima svoje ime i prezime. Mislim da policija redovno vrši snimanja na utakmicama i mislim da tu definitivno ne bi bio problem izdvajati upravo te koji su pokretači ili koji su sami činioci raznih nedozvoljenih aktivnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima i poštovani zastupnik Deur. Poštovani zastupniče slažem se kad ste rekli da je sigurno u svim sportovima puno kvalitetnih sportaša i sigurno da mi kao društvo moramo sagledavati kompletnu cjelinu da sportska borilišta budu i sigurnija i bolja i gledanija. Ali jednu stvar ne smijemo sigurno zaboraviti, ova konvencija je dobra i dobro su da to bude, da svi zajedno kao društvo sazrijemo, ali moramo te mlade ljude sagledavati, ono što oni daju to je ljubav prema svojim klubovima i u tom činu moramo uvijek težiti da i u zakonu i u ovoj raspravi, da ti mladi ljudi svoju mladost ostavljaju s puno ljubavi za klubove, da mnogi naši sportaši idu, hvala Bogu, odlaze u inozemstvo, u bolje sutra, a da naši navijači

dapače cilj sviju, pa ja mislim tako i tih navijača je da budeju odgovorni dionici i svojih navijačkih skupina i da budeju doprinosioci kvalitetnog razvoja općenito društva i mislim da evo kao što ste i sami rekli, ova konvencija dapače govori o tome i mislim da ju svi zajedno trebamo podržati, a u onim slučajevima negativnosti da tu negativnost trebamo u svakom slučaju kažnjavati. Hvala. Hvala. Završno u ime Kluba zastupnika MOST-a sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite.

Poštovani g. Reiner, potpredsjedniče HS, državni tajniče, kolegice zastupnice, kolege zastupnici. Kažu Latini „Repetitio est mater studiorum“, pa važno je da podcrtam na kraju ovoga dijela još jednu priču budući da mislim da se događa svojevrsna diskrepancija. Usta su uvijek puta nekima kada govore o navijačima kada im je to onako zgodno onda kad treba onda će ih ošinuti, a ja ću još jednom ponoviti. Kolege događa se diskriminacija građana koji su navijači, vrlo konkretno priča Rijeke, Armada na sjevernu tribinu ne može doći jer kažu zabranjeno vam je nošenje maskica, zabranjeno je momcima mojim Riječanima nositi maskice na sjeverno tribini, a onda na centralnu tribinu ti isti navijači ne mogu doći ako ne stave maskice. O tempora o mores! Što se događa? Tko će preuzeti odgovornost? Trebamo li mi opet u Rijeci organizirati se u neke legitimne prosvjede. Druga priča, ako popijete 2 pive normalni ste, miroljubivi, druželjubivi, radosni, veseli, pjevate domaće …/nerazumljivo/… pjesme, dođete na utakmicu imate 68 godina, no ono ste s Kvarnera, dođete lijepo na utakmicu, polija hop, napušeš 0,5, do 2 godine zabrane, najrestriktivniji zakon, do 2 godine zabrana svaki tjedan moraš se doći javljati u policiju. Zar je to demokracija, na takav način? Preko leđa hrvatskih građana, preko onih koji vole svoj klub. Ne znam znate li, a ja vam iz iskustva govorim koliko mladi ljudi troše svog novaca da bi mogli ići na gostovanja, da bi mogli svaki vikend pratiti svoj klub, to je ogroman financijski izdatak koji ti ljudi to rade zato jer vole nešto, jer im nije žao podnesti bilo kakvu žrtvu pa onda i financijsku da pokažu koliko vole svoj klub. Predlagatelji zakona i cijela ova priča opet pokazuje da nisu komunicirali sa bazom, da nisu komunicirali s navijačima. I ponovit ću moramo, mi svi skupa, svatko od nas graditi pravednu državu, pravedno društvo, nedopustivo je da ljudi koji su bili domoljubni grabežljivci prije Domovinskog rata, vozili viličare postanu milijunaši, nedopustivo je to, nedopustivo je da neki prije Domovinskog rata nisu znali razlomak zbrojiti, a poslije Domovinskog rata poduzetnici koji grade zgrade milijunaši, nedopustivo je da netko ubija ljude na moru, ubija ljude u prometu i onda zato jer je moćan, jer je pun novaca onda godinama i godinama do krajnjeg iscrpljavanja traju ti razgovori i traju sudski postupci dok ne ode sve u zastaru, to je nedopustivo, to nije dobro, to nije pravedno. Hrvatski građani ne žele takvu državu, želimo državu pravde, želimo državu poštenja, a onda te navijače Riječanina koji ima više od 100-tinu spašavanja, 100-tinu spašavanja uhiti se pod lažnom optužnicom, ime i prezime na naslovnici Novog lista, a ime pedofila navodno iz Jutarnjeg lista kako se piše, skriva se danima. Zar je to pravedna država? Tko će reći koji su te osobe koji su gnjide ovog društva koji su pedofili u svakom pogledu prema našoj djeci. Zar nemamo pravo to znati, gdje god oni bili? Od crkve, sporta, bilo gdje. Dakle, navijači su nam bili dobri '91., Zoran Miletić moj prezimenjak iz rijeke, '91. prijavio se otišao u HOS, navijači su nam bili dobri, Alen Fučak '91. iz Švicarske došao u rujnu se prijavio ko dragovoljac Domovinskog rata, Valter Lulić s 19 godina upisao Građevinski faks otišao u rat, Dean Božić posljednji vođa Armade, u drugom polugodištu Građevinske škole, rekao majci, pričao sam to prije kolege u veljači, kaže mama idem branit domovinu čim napunim 18, a majka ko majka, ma daj Deane ća pričaš gluposti. I Dean napuni u razred i kaže ljudi ja idem i ode na željeznički i ode u rat, 4 godine. Zar su to zaslužili ti momci? Danas kad dolaze da se prema njima odnosi kao notornim kriminalcima, a prema notornim kriminalcima o zavisi koliko imaju novaca, pa neki mogu sve, neki mogu gradit vile od 10-tak miliona kuna na pustim otocima, neki mogu kupovati što god žele. Mislite da je to moguće? Ja bih rekao pa ne još dugo. Hvala.

Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite.